Hvala

u 2016. godini Podnositelj akata je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, na temelju članka 7. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Materijal vam je dostavljen u pretince. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješće ste primili na sjednici. Vlada je također dostavila mišljenje. Pozivam uvaženog akademika gospodina Pavla Rudana, glavnog tajnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti da nam obrazloži izvješće. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora RH. Uvažene gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora, uvažene kolege, gospođo i gospodo. Kao što znadete, dobili ste svi ljetopis Hrvatske akademije, to je 120 knjiga ljetopisa, jer je akademija obavezna i eto već stotinu tiska ljetopis u kojemu su navedene ne sve one djelatnosti koje smo napravili, već je ovo popis djelatnosti što su članovi akademije u protekloj 2016. godini napravili. Kao što znadete u tradiciji je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, tog hrama hrvatskog naroda i svih građana RH, da podastire rezultate svoga znanstvenog i umjetničkog rada s obzirom na to da su nam to glavni zadaci utvrđeni čl.3 Zakona o Hrvatskoj akademiji i to je da Akademija potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu, potom objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za RH. za RH. HAZU je u 2016. godini djelovala u 9 razreda u 25 znanstveno-istraživalačkih jedinica i to u Zagrebu i izvan Zagreba od Vukovara, Osijeka, Vinkovaca, Požege, Bjelovara, Križevaca, Varaždina, Rijeke, Pule, Zadra, Splita, Trstenom u Dubrovniku i u Cavtatu, zatim je djelovala u 7 muzejsko-galerijskih jedinica u Strossmayerovoj Galeriji starih majstora, Gliptoteci, Hrvatskome muzeju arhitekture, Kabinetu grafike i Hrvatskome muzeje medicine i farmacije u Zagrebu, zatim u Memorijalnoj zbirci Maksimilijana Vanke u Korčuli te u muzeju i zbirci Baltazara Bogišića u Cavtatu i potom u više od 19 znanstvenih vijeća, 22 odbora te u knjižnici, arhivu i arboretumu kao što sam spomenuo u Trstenom. Dana 25. listopada 2016. godine potpisan je ugovor i o osnivanju Zavoda za znanstveno-istraživalački rad u Đakovu, a na sjednici predsjedništva dana 16. studenog 2016. godine akademik Franjo Šanjek predložen je za voditelja tog zavoda.

od toga je održano 88 sjednica akademijinih razreda, 12 skupštinskih zasjedanja, 26 svečanih sjednica, dodjela nagrada i koncerata, 42 sjednice znanstvenih vijeća, 107 znanstvenih skupova, simpozija i okruglih stolova, 28 predavanja, 34 posjeta delegacija i događanja iz međuinstitucijske i međunarodne suradnje, 54 predstavljanja knjiga, prezentacija, programa, konferencija za novinare i projekcija filmova, 31 izložbe u akademijinim muzejsko-galerijskim jedinicama te nažalost 7 komemoracija našim preminulim članovima. Moram kazati da su obrađene sve relevantne teme u društvu, pravo, gospodarstvo, poljoprivreda, okoliš, energetika, povijest, jezik, promet, zdravstvo, geologija, tehnologija, obrazovanje, antropologija, klimatologija, ornitologija, kristalografija itd. te su određene vrhunske umjetničke manifestacije na području slikarstva, kiparstva, glazbe, arhitekture i književnosti. Nastavljeno je održavanje okruglih stolova u sklopu ciklusa modernizacije prava, raspravljene su teme pravne zaštite voda, mora i prostora, zaštite prava intelektualnog vlasništva i prava na dom. Hrvatska akademija je u prošloj godini također donijela i svoj strateški plan razvoja do 2020. godine i jasno se je oglasila izjavom povodom oslobađajuće presude Haškog tribunala Vojislavu Vojislavu Šešelju. Moram priznati da su održane i različiti skupovi i konferencije posvećene krizi EU i Brexitu, po 26. put održan je Simpozij bolesti dojke, po 19. o laterosklerozi, 43 godine za redom održava se Škola antropologije, nastavljena je intenzivna suradnja sa Sveučilištem u Zagrebu te se očitovala u nizu tribina na temu inovacije i transfer tehnologije, poticaj gospodarskog razvoja Hrvatske itd. Također moram priznati da je bilo izuzetno dobro prihvaćeno i to što smo djelovali kroz Povjerenstvo za obilježavanje 450. obljetnice Sigetske bitke, potom su održane svečane akademije i međunarodni znanstveni skupovi, obilježila se 200. obljetnica rođenja Ivana Kukuljevića Sakcinskog i Bogoslava Šuleka, 120. obljetnica rođenja Jakova Gotovca, 110. obljetnica rođenja Borisa Papandopula, 100. obljetnica rođenja akademika Hrvoja Požara i Mate Sujića te 100. obljetnica nastanka prekrasne knjige kao što sam to istakao na odboru „Priča iz davnine“.

Također Sabor je koncem prošle godine prihvatio Izvješće o radu akademije u 2015. godini. Što reći da su prošle godine napustili nas akademik Cvetnić, Mardešić, Novak, Klobučar, Petraka, Nives Kavurić Kultović, Davor Krapac, Ante Stamač, Branko Leskovar, Ante Sekulić, Egon Matijević, Nenad Bičanić, Rudolf …, Tomislav Neralić te poštovane gospođe Olga Šarc Lahodni i Ljerka Šnifer Premec. Mnogi su i članovi akademije protekle godine dobili čitav niz nagrada za životno djelo i za svoj rad, postali su i članovi počasni pojedinih udruga ili su bili izabrani u neke druge akademije pa moram spomenuti imena akademika Pavličića, Kesera, Jerolimova, Bašića, Miru Gavrana, Paraća, Senkera, Novakovića, RAukara, Feletara, Vretenara, Pečarića, Tomića, Dubravke Oraić, Tolić, Borueka, Matanović, Stjepana Tomaša, Velimir … potpredsjednik akademije dobio je priznanje kao član obnovitelj Rotary kluba Zagreb, a akademik Željko Reiner izabran je prošle godine za potpredsjednika Hrvatskog Hrvatskog sabora. Neću vas sada opterećivati sa mnogim problemima koji su ovdje istaknuti stoga što svaki od ovih 429 događanja. Nije to jedan čovjek, jedno događanje. To su desetci i stotine ljudi koji sudjeluju u tim događanjima. Prema tome, stvarno se Hrvatska akademija pokazala kao hram kulture, znanosti i umjetnosti. Moram vam kazati gospodo i gospođe da smo 15. prosinca imali i skupštinu na kojoj su prihvaćeni financijsko izvješće za proteklu godinu i planovi rada Hrvatske akademije za 2017. godinu. Ono što je vrlo interesantno i značajno u našoj akademiji i to je da je kroz 19 znanstvenih vijeća akademije obradila su se mnoga vitalna područja za našu domovinu. To su Znanstveno vijeće za kristalografiju, Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja, Znanstveno vijeće za naftu i plin, Znanstveno vijeće za promet, Znanstveno vijeće za pomorstvo, Znanstveno vijeće za energetiku, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Znanstveno vijeće za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo. Zatim Znanstveno vijeće za prirodno-znanstvena istraživanja Jadrana, za tehnološki razvoj, Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava, Vijeće za državnu upravu i pravosuđe i vladavinu prava, zatim za turizam, Vijeće za graditeljstvo, obnovu i razvoj, Znanstveno vijeće za zaštitu prirode, Vijeće za antropologijska istraživanja, za istraživalačku infrastrukturu Hrvatske, Znanstveno vijeće za kazalište, film i radio i televiziju i najnovije Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo. Moram vam također reći da je akademija bila izuzetno aktivna s obzirom na međunarodnu suradnju. Mi smo članovi mnogih svjetskih udruga akademije a akademkinja Milena Žic Fucks je jedan od vodećih naših reprezentanata u mnogim od ovih vrlo značajnih Moram se pohvaliti jednom činjenicom a to je da je predsjednik Akademije gospodin Zvonko Kusić i moja malenkost na poziv Francuske akademije znanosti koja je slavila 350.-tu obljetnicu svoga postojanja, boravili smo u Parizu na poziv i potpisali smo Common statement about science deklaration …/Govornik se ne razumije./… jasno pokazuje što je znanost. Jer je konstrukcija znanstvenih spoznaja izvorište tijekom posljednjih stoljeća mnogih napredaka u čovječanstvu. I tu mi je drago da sam bio i slušao ovdje iz prikrajka ono što je kolega iz vrlo interesantnog jednog diskursa govorio i spomenuo je antropologiju. Drago mi je da je to Vučetić, siguran sam da je potomak ili barem srodnik onog veličanstvenog Vučetića koji je početkom stoljeća u svojoj knjizi Daktiloskopija comparada prvi puta jasno pokazao kako možemo otiske prstiju upotrjebljavati u forenzici. Međutim jedan od ljudi koje su s pravom nazivali homofobom, diletantom a to je bio …/Govornik se ne razumije./… Galton koji se je smatrao da je prvi bio u tome a Vučetić je bio daleko, daleko, daleko precizniji. Galton je rekao da ne može procijeniti kvalitetu te knjige jer ne razumije španjolski. ali Vučetić je onaj koji je bio najbolji u svijetu u daktiloskopiji. Zatim vam moram kazati još nekoliko stvari a to je da je akademija u čitavom nizu svojih djelatnosti bila izuzetno i značajna u nakladničkoj djelatnosti. U 2016. godini 102 sveska različitih izdanja smo dali, 21 knjiga, 16 zbornika radova, 34 sveska časopisa 13 kataloga izložbi, 9 spomenika preminulim akademicima, 2 knjige sažetaka, 2 partiture te po jedan rječnik i crtački dnevnik. Samostalno je akademija objavila 79 svezaka a kao suizdavač još 23 sveska. Potporom zaklade Hrvatske akademije objavljeno je još 129 publikacija a među njima je 13 akademijinih izdanja. Također, prošle smo godine i započeli sa tiskanjem glasnika HAZU koji izlazi 2 puta godišnje i gdje točno možete vidjeti s obzirom na dinamiku obavljanja što sve akademija radi i čime se bavi i koja je njezina predmetnost. članovi akademije ili uz pomoć akademije objavili su protekle godine 273 publikacije. Moram priznati da je jedna od tih publikacija izuzetno značajna a to je publikacija pod nazivom Hrvatska prirodna bogatstva, zaštita i odgovorno razvoj urednika akademika Najharta i Mirka Zelića i ta knjiga je ponos ovoj zemlji i ponos našoj akademiji i podijelili smo ju mnogim drugim svjetskim akademijama da vide kako i što treba prikazivati s obzirom na zaštitu nacionalnog interesa. Moram također kazati da je Zakladom Hrvatske akademije koju su voditelji Neidhardt i gospođa Štancl potpomognuto je ukupno 225 projekata od čega 102 do sada neobjavljena tijela objavljena su iz područja znanosti i umjetnosti, 60 projekata za organizirane znanstvenih skupova, 56 projekata za razvijanje znanstveno-istraživalačkog i umjetničkog rada te 7 ostalih projekata. Također je akademija i podijelila dvije studentske stipendije, odnosno Zaklada naše akademije i jednu pjesničku nagradu iz Fonda nagrade „Dragutin Tadijanović“. Također je dana financijska potpora ponajboljim učenicima gimnazije u Imotskom iz sredstava darovatelja gospodina Stipana Bilića Prcića. I prvi put je dodijeljena i književna nagrada Stipan Bilić Prcić. Kolege i gospođe i gospodo zastupnici ja vas ne bih više opterećivao sa ovim svime detaljima jer je sve ovdje vrlo detaljno prikazano. Želio bih vam samo kazati da smo u prva tri mjeseca 2016. godine donijeli privremeni financijski plan, zatim smo donijeli financijski plan za 2016. sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu a na koncu kada smo sveli financije za 2016. godinu što je prihvatila skupština naše akademije moram vas izvijestiti o tome. Završni račun

prema tome manjak tekućih prihoda nad rashodima, bio je 2 milijuna 271 tisuća 691 kuna i 17 lipa. Taj je manjak umanjen za milijun i 380 tisuća 562 kune i 41 lipa, jer su to prenesena sredstva koja su ušla u financijski plan za 2016. godinu tako da smo mi de facto konačni rezultata poslovanja završili sa minus 891 tisuća 128 kuna i 76 lipa, međutim to smo podmirili iz akumuliranih sredstava pa prema tome nema podmirenih obveza odnosno nepodmirenih obveza za 2016. godinu i završni račun je nula. Na koncu, želio bi vas samo obavijestiti kako je naš hram kulture hrvatskog naroda i svih građana RH umjetnosti, umjetnosti i stvaralaštva pod vodstvom akademika Kusića i ove uprave akademije, savjesno, ozbiljno i odgovorno ispunila je zadaću koju joj je namijenio Hrvatski sabor još 1861. godine kada je u ovom Saboru osnovana institucija na prijedlog prijedlog biskupa Strossmayera pod nazivom Academia Scienciarum et Asrtium Slavorum Meridionalium. Mi smo dakle u prošloj 2016. godini imali 429 događanja plus 273 publikacije. Dakle, moram priznati, ne nekoliko u tjednu, nego nekoliko dnevno. Rad akademije detaljno je prikazan u knjizi Ljetopisa, a sva financija je jasno prikazana, financijsko poslovanje na web stranici. Završavajući ovo izvješće, gospođe i gospodo, smatram svojom dužnošću da zahvalim u ime Hrvatskog sabora, u ime Predsjedništva i Uprave Hrvatske akademije, svim članovima, posebice razrednim tajnicima, voditeljima znanstvenih i muzejsko-galerijskih jedinica, predsjednicima znanstvenih vijeća i odbora, svim članovima akademije, svim službenicima i djelatnicima i namještenicima u jedinicama i stručnim službama u Zagrebu i izvan Zagreba, svim znanstvenicima, i znanstvenim novacima, na zalaganju i aktivnostima, jer jedino smo svojim zajedničkim radom u otežanim financijskim uvjetima omogućili izvrsno obavljanje mnogobrojnih i raznovrsnih zadaća koje su jasno prikazane u ovom izvještaju, a detaljno u Ljetopisu. Ja bi još jedanput želio kazati, gospođe i gospodo, da je pod vodstvom akademika Kusića i prošle godine, akademija kao što volim reći, znala buknuti čistim plamenom intelektualne i moralne savjesti. Ja vas lijepo molim da prihvatite Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2016. godini te Izvješće o financijskom poslovanju i Završni račun naše akademije za 2016. godinu. Zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepa, gospodine Rudan. Imamo tri replike, možete odgovoriti na njih, na svaku repliku ili na sve tri zajedno ili na kraju izlaganja, odlučite vi. Prva replika gospodin Jovanović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi akademiče Rudan, već sada čestitam na izvješću koje ste nam podnijeli, govorit ću kasnije u ime kluba. Ali moram vam postaviti jedno pitanje upravo radi zaštite svega što činite vi i svi u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti jer me nekoliko građana pitalo o jednoj nejasnoj situaciji, zbog jedne udruge koja vrlo perfidno zapravo zloupotrebljava sve što vi činite. Ta udruga se zove Hrvatska akademija znanosti, umjetnosti u dijaspori, HAZUD. Krajnje desničarska usudio bih se reći, slobodno proustaška organizacija koja čini jednu zabunu hrvatskoj javnosti koja nije dovoljno upoznata sa time što radi HAZU i misli zapravo da je taj HAZUD nekakav dio HAZU-a u dijaspori. Između ostalog, nedavno su protuustavno pokušali u Otočcu postaviti jednu ploču, proustašku ploču i na taj način negirati sve ono što Hrvatska danas jest. Da li se akademija ikada očitovala o toj kvazi udruzi,

Treća replika, gospodin Branimir Bunjac. UNESCO-a da se na Plitvičkim jezerima vrlo loše gospodari imovinom, i da pretjerana izgradnja ugrožava samo svjetsku baštinu te da će biti predloženo u centralu UNESCO-a da se Plitvička jezera stave na popis ugrožene baštine? Zanima me da li su članovi akademije upoznati sa tim mišljenjem, da li ste vi upoznati također sa prosvjedom koji je započeo 21. lipnja ispred Plitvica Sela, dakle novoga praktički naselja u tom području koje dolazi do samoga Velikoga slapa i samih velikih jezera, nadomak njih i da je zbog te izgradnje ugrožen kako dotok vode u Plitvičkim jezera tako održanje sedre koja na koncu konca ta jezera odražava takvima kakvi jesu, jer prisutnost ljudi izrazito ugrožava dakle koja može postojati samo uz potpuno čistu kristalnu vodu koja dakle omogućuje, dakle preživljavanje mikro organizama tzv. sedrotvoraca. Smatram da je ovo, ovaj apel dakle iz UNESCO-a vrlo važan i da bi se Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti trebala o tome očitovati. Dakle, da li je u pitanju moguća propast jednoga od naših nacionalnih parkova koji dakle ujedno predstavlja i svjetsku baštinu. Hvala vam lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Želite sad odgovoriti ili na kraju rasprave? Dobro. Znači jedan odbor je raspravljao o ovom izvješću Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li uzeti riječ netko u ime odbora? Ne. Dobro. Otvaram raspravu. Prvi je Marko Vučetić, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite gospodine Vučetić. Zahvaljujem. Ovo Izvješće Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti prigoda je da jedna prividna politička svemoć zastane pred rezultatima umovanja i pred snagom umjetničke uobrazilje. Svaki čovjek ukoliko je čovjek on je već unesen u jednu tenziju između njegovog osobnog ja i socijalnog ja. Ta tenzija se pojačava ukoliko osobno ja toliko mimikrizira socijalno ja da ostane bez ostatka, odnosno ukoliko je cjelina nečije individualne egzistencije dovedena na razinu da djeluje samo u javnosti bez ostatka. To vam govorim zbog toga što se ovo izvješće podnosi pred ovim našim Saborom, a u Saboru sjede politička bića koja su bića javnosti i samim time su podložna da njihova cjelina egzistencije bude u potpunosti svedena na ovo socijalno ja i da osobno ja bude bez ostatka. maknimo se od ovog socijalnog ili političkog pervetiranja humanog i upustimo se u proučavanje i ovog javnog uma koje nam je prezentirano ovim izvješćem. Ovaj javni um naše akademije je um koji ne depersonalizira. On ne deindividualizira, to je um koji ne dijeli, to je um koji se obraća svakom čovjeku, svakom egzistencijalnom, svakom biću koji svoju egzistenciju živi u ovom kozmosu zahvaljujući ovakvim institucijama sad prvenstveno mislim na Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti. egzistencijalna istina zadobiva nove perspektive i te perspektive su umstvene, te perspektive su umjetničko-kulturne. Sad mi na um dolazi Nietzsche koji je rekao da se sva kultura razvila onkraj politike odnosno da kulturno nastaje kao antipolitičko i kao protupolitičko. Ne želeći ulaziti u u ovakve rasprave ja Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i našim akademicima mogu zahvaliti što su oni bića koja se nisu monumentalizirali. Čovjek često na razini antropologije koja akademiku Rudanu iznimno poznata on upada u situaciju i opasnost da se prerano monumentalizira. Te vidove, oblike prerane monumentalizacije mi pronalazimo i u našim raspravama. Netko se monumentalizirao u devedesetim, netko u sedamdesetim, netko u dvije tisućitim godinama i sad samo šetate između tih bića koji oživljuju svoj govor devedesetih, sedamdesetih Zahvaljujući institucijama kao što je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti mi imamo priliku vidjeti kako izgledaju bića progresa. Dopustite mi da na ovom mjestu akademiku Rudanu zahvalim što je odlučio biti biće koje će u našem svijetu biti vječito mlad, jer on zahvaljujući svojim aktivnostima stari u budućnosti. Upravo ovim bićima, dakle i djelovanju bića koji su se odlučili za progres, za budućnost ovaj svijet, ovaj kozmos ima prigodu živjeti, ima prigodu biti drugačiji, ima prigodu zahvaljujući njihovom jednom transtemoporalnom i univerzalnom diskursu shvatiti da je ljudsko nešto značajno, da je ljudsko i temeljna ljudska aktivnost je da ona humanizira, da kultivira, da otvara prostore a ne da unosi podjele. Naša Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je ovaj model i svoje opredjeljenje za transtemporalne i univerzalne istine u 2016. godini ostvarivala putem svojih odbora, zavoda, arhiva, muzejsko-galerijskih jedinica. Ona se nastanila i u Đakovu sa tim svojim znanstvenim umom. Dakle, naša akademija je sudjelovala u 429 događanja događanja, događanja koja nama otvaraju perspektivu budućnosti. Jer akademici, oni ostvaruju ono što svi znanstvenici umjetnosti čine ili rekonstruiraju istinu, ona istina koja bi bila zaboravljena bez njih, ona koja se dogodila a upala bi u zaborav, a bitna je, humana je, jer kultivira, jer je progresivna. Bez njih nam ne bi bila dostupna. Nadalje, zahvaljujući njima oni samo ne rekonstruiraju, oni i konstruiraju. Jer mnoge stvari bez njihovog uma i bez njihove uobrazilje nama danas ne bi bile prezentne, ne bi nam bile prisutne. Zbog toga u ime kluba MOST-a nezavisnih lista mogu samo podržati ovo izvješće, mogu se zahvaliti akademicima na svim onim aktivnostima koje su oni poduzeli na svim aktivnostima koje oni poduzimaju i držim da ovo izvješće nije izvješće o kojem mi trebamo raspravljati, nego da je ovo izvješće izvješće budućeg svijeta u kojem mi možemo živjeti. Ali ukoliko napravimo ono što naša akademija čini i što čine naši akademici, jer budući svijet je svijet u kojem ćemo morati demitologizirati mnoge naše mitove, mnoge naše niskosti u kojima danas stanujemo i mnoge naše niskosti koje nas danas vode, kao jedini moto našeg života. Akademija, podupire i jest dio one progresivne, tihe, ne masovne snage, ali snage koja nudi budućnost i zbog toga neću problematizirati ove izvješće jer to kao čovjek ne umijem, a akademicima i našoj akademiji mogu samo zahvaliti i izraziti duboku zahvalnost i duboki egzistencijalni pristanak uz sve ono što oni čine. Zahvaljujem. Hvala i vama. Gospodin Miro Bulj želi replicirati. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Kolega Vučetiću, većim dijelom vašega govora spomenuli ste progresivnost, naprednost, tj. zasluge akademske naše zajednice. Kažete mi, dal bi one trebale u svome djelovanju, ono što je i kolega Bunjac maloprije pitao, na dnevnoj bazi problemima javnosti upućivati, a kao npr. što su sad Plitvička jezera ili druge probleme koje se događaju u društvu, da trebali davati stavove i konkretno javnost, pa i nas, koji donosimo odluke, usmjeravati javno i glasno o problemima u društvu, ukazivati na posljedice, tj. šta će ti uzroci koji se u društvu događaju i koji su doveli u svim aspektima u socijalnim, gospodarskim, pa i u pitanju okoliša utjecaj na okoliš, da bi trebali svakodnevno trebali možda glasnije, jasnije biti upućene poruke cijeloj javnosti, a poglavito nama akademski i obrazovane osobe, a poglavito udruge i ovako ljudi koji se bave s time na svakodnevnoj bazi. Cijeli svoj život su mjerili prema budućnosti, prema boljem i prema istini, dal bi oni trebali javnosti, jačim glasom formirati upozoravati o smjeru po svim pitanjima u našem društvu. Hvala. imate pravo. **Vučetić, Marko (Nezavisni)** Zahvaljujem kolegi Bulju na ovoj replici, ali odgovor je vrlo jednostavan. Ja uistinu u današnjem svijetu u današnjoj Hrvatskoj ne čujem glasniji i učinkovitiji i principijelniji glas od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Ona posreduje principe, ona progovara na temelju principa i o konkretnim problemima. Primjerice, kada se radilo o već spomenutoj presudi oslobađajućem Vojislavu Šešelju ili kad se radilo o problemu bolonjskog procesa u visokom školstvu ili o kurikularnoj reformi kada se tiče osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. Akademija nije zarobljenik onog povijesnog događaja, svaki događaj je povijesni koji se već danas odvijao. Ona nam nudi principe i ja opet, s ovog mjesta, bez nekakve razine da ističem duhovnu srodnost sa akademijom ili akademikom Rudanom iako gotovo imamo i taj familijarni odnos, ali radi se o tome da akademija, uistinu djeluje, upozorava i govori. Ali kao što sam rekao, to je govor budućnosti, to je govor koji mnogi ne mogu ćuti. To je svijet koji se tek treba izgraditi i on se izgrađuje. zahvaljujući temeljem vaše replike, ja akademija i akademik Rudanu mogu zahvaliti što to upravo i čine. Hvala lijepa. Ispred Kluba zastupnika HDZ-a gospođa Vesna Bedeković. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Glavni tajniče Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, uvaženi akademiče Rudan, poštovane kolegice i kolege, evo pred nama je izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2016. godini. Izvješće je u svojem stu matičnog radnog tijela raspravio i jednoglasno prihvatio Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. I ako malo pogledamo Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti onda ćemo u članku 3. istog zakona vidjeti da su glavni zadaci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđeni člankom 3. zakona, a obuhvaćaju poticanje i organiziranje znanstvenog rada i zalaganje za njihovu primjenu, razvijanje umjetničke i kulturne djelatnosti i skrb o hrvatskoj kulturni baštini i njenoj afirmaciji u svijetu, objavljivanje rezultata znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva i dakako davanje prijedloga i mišljenja za unaprjeđivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za važnosti za RH. I u tom smislu se pridružujem raspravama svih prethodnih govornika koji su govorili naravno o doprinosu i važnosti doprinosa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u onim trenucima kada doista kompetentno progovore o svim aktualnim društvenim problemima s kojima se danas suočava hrvatsko društvo. Između ostaloga Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Hrvatskom saboru kao što ste imali prigode već i čuti od uvaženog akademika Rudana dostavila u sažetom obliku, ali jednako tako i u cjelovitom obliku na otisnutim stranicama ljetopisa Hrvatske akademije u knjizi 120 koji pruža detaljni uvid u brojne aktivnosti, koje akademija provela u protekloj 2016. godini i upravo analizom prikazanih aktivnosti u izvješću razvidno je da je Akademija tijekom 2016. godine djelovala u 9 razreda, 7 muzejsko galerijskih jedinica, 19 znanstvenih vijeća, 22 odbora i 25 znanstveno istraživačkih jedinica, od kojih je 12 u Zagrebu, dok ih je 13 izvan Zagreba i to po jedne u Bjelovaru, Križevcima, Osijeku, Požegi, Splitu, Varaždinu, Vinkovcima, Vukovaru i Zadru te po dvije u Dubrovniku i Rijeci uz područnu jedinicu u Puli, a mene osobno osobito veseli i otvaranje Zavoda za znanstveno umjetnički rad u Đakovu za koji je u listopadu 2016. godina ako se ne varam potpisan ugovor o početku rada dok je krajem 5. mjeseca ove godine održana prva konstituirajuća sjednica vijeća vijeća ovog zavoda. Raduje me što je to u Đakovu upravo iz tog razloga što je đakovačko-srijemski biskup Strossmayer daleke 1860. godine pokrenuo inicijativu za osnivanje ovakve jedne visoke institucije na našim prostorima i isti taj biskup Strossmayer 1861. godine pokreće pitanje osnivanja akademije baš ovdje, upravo ovdje u Hrvatskom saboru. ako je i koje područje i koje mjesto zaslužilo imati jedan od zavoda akademije to je svakako Đakovo i to me se osobito raduje. Iz izvješća jednako tako moguće vidjeti da je na dan 31. prosinca 2016. godine HAZU imala 143 redovita 143 redovita člana, 129 dopisnih članova i 89 članova suradnika, a analizom aktivnosti prikazanih u izvješću razvidno je da u HAZU je tijekom je tijekom 2016. godine održano ukupno 429 događanja od čega 88 sjednica akademijinih razreda, 12 skupštinskih zasjedanja, 26 svečanih sjednica, dodjela nagrada ili pak koncerata, 42 sjednice znanstvenih vijeća, 107 znanstvenih skupova, simpozija, okruglih stolova i događanja, 28 predavanja i 34 posjeta raznih delegacija i događanja iz područja među institucijske i međunarodne suradnje. Jednako tako 54 predstavljanja knjiga, prezentacija, programa i konferencija za novinare kao i projekcija filmova i 31 izložba u akademijinim muzejsko-galerijskim jedinicama. A jednako tako tijekom protekle godine svih devet akademijinih razreda održalo je i zadržalo intenzitet svih svojih aktivnosti uključujući u to znanstveno-istraživačke i nakladničke aktivnosti i pri tom je akademija naravno aktivno sudjelovala u svim oblicima međunarodne suradnje, a osobito u radu krovnih međunarodnih znanstvenih organizacija. Ono što je možda zanimljivo još istaknuti je činjenica da su muzejsko-galerijske jedinice akademije, dakle mislim pri tom na Gliptoteku, Kabinet grafike, Hrvatski muzej arhitekture, Strossmayerovu galeriju starih majstora tijekom 2016. godine održale su brojne izložbe, aktivno je jednako tako djelovao i Kabinet za arhitekturu i urbanizam sa arhivom za likovne umjetnosti, s s radom je u tom proteklom razdoblju otpočeo i Hrvatski muzej medicine i farmacije. Dakle to su samo neke od aktivnosti koje sam ovdje nabrojila u okviru vremena koje imamo na raspolaganju. Možda eventualno još samo napomenuti da je osim redovitih knjižničnih aktivnosti vezanih za korisnike i čuvanje i obnovu i analizu knjižne građe tijekom protekle godine katalogizirano je ukupno 102 naslova novih akademijinih izdanja i 139 naslova u 417 svezaka izdanja koji su objavljena uz potporu akademijine zaklade. I prema tome dakle

HDZ-a, kluba HZD-a. upućujem HAZU zahvalu za kompetentno progovaranje o aktualnim društvenim problemima koji se evo događaju u hrvatskom društvu i jednako tako za promicanje bogate baštine koju Hrvatska ima kako u domovini tako i u svijetu. Zahvaljujem. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi akademiče Rudan, kolegice i kolege. Odmah na početku klub SDP-a podržat će ovo izvješće. Mislim da je ovo 10. jubilarno izvješće koje sam pročitao od 2007. kada sam bio saborski zastupnik u oporbenom sazivu SDP-a pa ću i danas ponoviti ono što često ističem jer mislim da je to vrijedno uporno ponavljati. HAZU kao savjest hrvatskog društva, kao hram kulture znanosti i umjetnosti upravo kako je to govorio Strossmayer potiče i organizira znanstveni rad, zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njenoj afirmaciji u svijetu, objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima od osobite važnosti za RH. Iz skraćenog izvješća koje smo dobili kao i 120. Ljetopisa sa 1235 stranica iz onog što je uvodno govorio uvaženi akademik Rudan kao i moji prethodnici danas ovdje kolega Vučetić i kolega Bedeković, jasno je da je HAZU i u 2016. godini ispunila sve svoje zadatke koje je postavila pred sebe, ali na koje jednim dijelom sigurno utjecala i saborska rasprava o radu akademije prošle godine. Evo dobar primjer je, mi danas raspravljamo Izvješće o Hrvatskoj akademiji za znanost i umjetnost za 2016. godinu a npr. još uvijek nismo raspravili izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2015. godinu a vjerujem da bi bilo jako važno da smo raspravili to izvješće to izvješće puno prije nego što će doći na dnevni red. Prema tome ovim izvješćem koje danas razmatramo jasno je da je nastavljen pozitivni trend pod vodstvom predsjednika Akademije akademika Kusića, glavnog tajnika akademika Rudana i njihovih najbližih suradnika iz vodstva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Mislim da nema potrebe sada detaljno ponavljati i sve ono što piše u materijalima koje smo dobili, u onome što je uvodno govorio akademik Rudan i kolege i kolegica koje su prethodno naglasili. Ja ću samo istaknuti još jednom da je tijekom 2016. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti održano 429 događaja i tiskano 273 različitih naslova u tiskarskoj djelatnosti što ukupno iznosi 792 aktivnosti, dakle više od dvije dnevno tijekom jedne godine čime se sumnjam puno različitih udruga, akademija može podičiti. Prema tome, mislim da se svi možemo složiti da treba pohvaliti rad akademije, svih ljudi koji su okupljeni oko Akademije, sve što čine i pozitivnim ocijeniti nastojanja Akademije da se kontinuirano promiče znanstveni, gospodarski i kulturni napredak RH. Ono što od svih aktivnosti, svake godine to kažem, ponoviti ću i ove jer vrijedi ponoviti a to su dani otvorenih vrata Akademije, nešto što je sigurno zasluga sadašnjeg vodstva Akademije, akademika Kusića i njegove desne ruke, glavnog tajnika Rudana ali i svih ostalih članova Akademije. Jer, kažem, pratim rad akademije više nego prije od 2007. godine i jedna od čestih primjedbi koja je bila vezana uz rad Akademije da je prezatvorena i da javnost nerijetko kada kažete Hrvatska akademija vidi samo onu lijepu zgradu i misli da je to to. Prema tome, upravo zahvaljujući aktualnom vodstvu Hrvatske akademije znanosti umjetnosti jasno je da HAZU nije samo lijepa zgrada, nego da je čine brojni sadržaji koji se događaju diljem Hrvatske. A ako kažemo da je noć muzeja i noć knjige posjetilo više od 10 000 građana onda je jasno koliko to znači u promicanju obrazovanja, znanja i znanosti. Govorim u ime kluba ali jedna osobna nota ovome, obzirom da sam liječnik a da je moja supruga ljekarnica posebno me veseli novo uspostavljeni muzej medicine i farmacije i nadam se da će biti što više posjećen. Ono što želim dodatno pohvaliti to je rad svih 9 Akademijinih zavoda i iskoristiti ću priliku da dolazim iz Rijeke i još jedanput istaknuti izuzetnu aktivnost zavoda za transplantacijsku i kliničku medinicu i molekularnu medicinu u Rijeci pod vodstvom akademika Rukavine koji čini sve ono zapravo što Akademija i treba činiti. Dakle gotovo jednom mjesečno okuplja studente, liječnike, gospodarstvenike Rijeke i Primorsko-goranske županije gdje raspravljaju o nekim važnim pitanjima koja se odnose na ovo područje medicine ali i svih drugih važnih društvenih tema ne samo za Rijeku, Rijeku, Primorsko-goransku županiju nego i cijelu Hrvatsku. Kako u ovom izvješću za 2016. piše, Zavod je zamišljen kao virtualno središte, centar za okupljanje vrhunskog znanstvenog i stručnog potencijala a u cilju promišljanja i osmišljavanja razvoja riječke medicinske zajednice. Sjajna poruka za sve one koji pokušavaju dati svoj doprinos razvoju hrvatskog društva u svim segmentima. Na tom riječkom zavodu u 2016. održano je čak 6 simpozija, 3 znanstvene tribine, jedan okrugli stol, tiskane su dvije knjige ali ono što posebno treba naglasiti sve to bez stalno zaposlenih u samo 20% vremena administrativne tajnice. Kao što je rekla kolegica Bedeković posebno me vesele nove aktivnosti Hrvatske akademije u Đakovu kroz Zavod za znanstveni umjetnički rad u Vinkovcima, kroz centar za znanstveni rad jer to sigurno predstavlja revitalizaciju Slavonije što je Slavoniji nasušno potrebno. Mislim da se svi moramo složiti da treba odati priznanje akademiji i njenom vodstvu i na tome što je bila domaćin dodjele priznanja Oskar znanja učenicima osnovnih i srednjih škola jer je to svima njima sigurno puno značilo, da su tu nagradu za izvrsnost dobili upravo u Akademiji kao i stipendiji za žene u znanosti i priznanje i nagradu Ministarstva zaštite okoliša za postignuće u zaštiti okoliša te naravno ono po čemu se naša akademija posebno dići a to je sve ono što čini za unapređenje položaja Romske zajednica pa tako i za proslavu međunarodnog dana dana romskog jezika. Naravno, često ističemo da naša znanost nema dovoljno veze sa gospodarstvom pa s time u vezi treba pohvaliti i dodjelu donacije i stipendije Zaklade Adris koje su se održale u prostorima Hrvatske akademije. Čestitam i na uspješnoj međunarodnoj aktivnosti i posebno našem akademiku Rudanu na izboru predsjednika euro mediteranske akademske mreže. Čestitam akademiče. Prije samog kraja, da ne bude sve bajno, u izvješću se navodi da su članovi Hrvatske akademije znanosti umjetnosti aktivno sudjelovali u raspravi o prijedlogu kurikularne reforme te je sa ciljem, sa tim ciljem osnovano i Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo. Moram reći da i osobno i kao klub smatramo da analize i rasprave na tu temu nisu bile konstruktivne, nisu bile na razini ukupne odgovornosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. I smatramo da je više članova nastupilo, više iz prizme osobnih taština nego konstruktivnih znanstvenih doprinosa u jednoj od najvažnijih tema u kojoj je, kolegice i kolege da to još jednom ponovim i da to upamtimo upamtimo kamen temeljac postavila upravo HAZU jer su smjernice za Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije izrađene pod vodstvom akademika i to predsjednika Akademije, gospodina Kusića. Ono što treba naglasiti da je Akademija pokazala i odgovornost i strateško promišljanje jer je 2016. donijela svoj strateški dokument Plan razvoja do 2020. godine. Ja im želim da još snažnije potiču razvoj svega onog što su činili i do sada. Kada je riječ o financijskom izvješću, samo jedna rečenica, akademici su se odgovorno ponašali marom dobrog gospodara, sredstvima koje su dobili. 2015. nedostatna sredstva su iznosila 1800 kuna, ove godine 800 tisuća kuna, znači smanjili su taj minus koji je nadoknađen sredstvima iz prethodnih godina. Prema tome, kao što je rekao uvaženi akademik Rudan, akademija je plamen moralne intelektualne savjesti, neka taj plamen u godinama pred nama bude još snažniji. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo jednu repliku, gospodin Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, dragi kolega Radin. Kolega Jovanović, zapravo htio bi dvije stvari podcrtati u ovome što ste rekli. Ja se apsolutno slažem sa onime što ste govorili, međutim dvije stvari koje osjećam da posebno još trebamo podcrtati i naglasiti. HAZU djeluje kroz Znanstveni zavod u Osijeku, vrlo uspješno, na čelu sa akademikom ja bih apsolutno pohvalio njihov rad, njihovo zalaganje, posebno na očuvanju povijesne baštine toga kraja ali i svake druge, a mislim da smo sa otvaranjem u Đakovu, kao što je i kolegica prije rekla, napravili i vratili zapravo jedan veliki dug, a to je našim najvećem meceni, uostalom i inicijatoru osnivanja HAZU-a, biskupu Strossmayeru koji je neosporno izuzetna povijesna, politička, znanstvena, koja god hoćete, ličnost u hrvatskoj povijesti, apsolutno. Ja vjerujem i nadam se da će taj zavod upravo raditi na proučavanju njegove baštine, i stoga mi dozvolite da evo uzurpiram malo i privatno ovu govornicu, da kažem da mi je izuzetno drago što je moj bivši profesor, akademik Šanjek imenovan voditeljem koji je neosporno jedan od najvećih stručnjaka što se tiče pomoćnih povijesnih znanosti, ali koji ima jako veliko znanje upravo o biskupu Strossmayeru. Drugi dio što ste opravdano rekli, su dani otvorenih vrata. Dani otvorenih vrata bilježe izuzetne rezultate, evo ja ću se ponovno referirati baš na Osijeku, budući da našim školarcima, našim studentima, zainteresiranom javnošću, javnost se upravo može upoznati sa svim aktivnostima koje akademija provodi i na i na razini Znanstvenog zavoda u Osijeku. Tako da mislim da je to apsolutno smjer u kojem treba raditi, i apsolutno pohvale i podrška da se to nastavi i dalje. Hvala. **Radin, Furio Hvala. Kolega Hajduković, pa na ovo što ste rekli samo ću dodati da akademija svojim radom podružnica diljem Hrvatske, pokazuje onaj smjer koji strateški treba promišljati o razvoju Hrvatske a to je decentralizacija. Dakle, i decentralizacija, ne samo u gospodarstvu i odlučivanju, nego i u znanosti, a HAZU kroz svoje područne odjele sada i u Đakovu i u Vinkovcima, upravo to i pokazuje, a posebno je bitno da i simbolički kroz zahvalu Stossmayeru, je to u Đakovu

Izvješće o radu HAZU-a za 2016. godinu. Kad govorimo o izvješću o radu o ovakve jedne ugledne institucije, onda to naravno da se t može otvoriti niz tema, i dobro je da se govori, u ovom uvaženom Domu i dobro je da se raspravlja. Ja bih kroz ovu svoju raspravu spomenula nekoliko stvari koje naravno mislim da je dosta bitno i nikad nije dovoljno toga reći, jedna je tema, tema obrazovanja. Kroz svoje izvješće je akademija govorila o tome u kojem dijelu su sudjelovali, u kojem dijelu su raspravljali, kroz Znanstveno vijeće isto tako imaju posebno Znanstveno vijeće koje je vezano uz to. Obrazovanje iz jednostavnog razloga što sam sigurna da svakoj djeci želi vezano uz obrazovanje da djeca nauče uliti, nauče zaključivati, nauče donositi odluke. I zbog toga je i ovo jedno mjesto gdje se treba raspravljati, gdje se treba govoriti, gdje treba diskutirati o tome svemu. U svome uvodnom izlaganju je gospodin Rudan rekao i slijedeće. Spomenuo je i Noć muzeja i spomenuo je Noć knjiga. Dakle, to je nešto imamo u svim većim gradovima u Hrvatskoj, bez želje da uvrijedim neke druge, i to je mjesto gdje se djeca od najranije dobi, susreću s nečim što se zove i nešto i nešto drugo osim onog klasičnog obrazovanja, Noć knjigi i Noć muzeja je izuzetno važna, kad malo to gledate, onda vidite da tu ima djece koja su od najranije životne dobi, koja se susreću s nečim što treba biti naš svakodnevni život. Jednako tako, utjecaj odnosno značaj i rasprava koja akademija imamo vezano uz obrazovanje, je izuzetno važna. Država kao što je Hrvatska koja se susrela sa realnim opasnošću. Realna opasnost se zove problem iseljavanja mladih, problem starenja, problem da kroz desetak godina nećemo imati dovoljno radne snage da održava socijalni i mirovinski minimum. Tog moramo biti apsolutno svjesni. I sada je pravo vrijeme da ukazujemo na to i obrazovanje je jedan od i nešto što je izuzetno bitno vezano uz to. I o tome se i u ovoj sabornici govorilo, koristimo svi svaki priliku da o tome govorimo, pa je i ovo jedna od tih prilika. Ja bih nekoliko riječi o jednoj temi koja kad malo pogledate ovih 19 Znanstvenih vijeća, onda vidite da je tu bilo raspravljeno i o prirodnim bogatstvima i problem nafte, problem plina, jednako tako imate prilike da je vezano i uz Jadransko more, no međutim postoji nešto što je, ja sam već u nekoliko navrata rekla, pa koristim i ovu priliku. Ovo stoljeće je stoljeće gdje će čovjek susresti sa slijedećim problemima. Problem otpada i rješavanja otpada. Problem koji je vezano uz zbrinjavanje otpadnih voda i problem koji se zovu klimatske promjene. Klimatske promjene, bez obzira što gospodin Trump kad je došao i postao Predsjednik SAD-a je rekao da je to laž i da to ne postoji. i su rekli da su klimatske promjene ozbiljan problem, ozbiljan problem su klimatske promjene. I u izvješću kad malo vidite, vidite da se i akademija u određenim raspravama suočava sa tim, ali ja sam sigurna da je to nešto što kroz sljedeće godine treba dati još dodatno na važnosti. Klimatske promjene kad malo vidite u Hrvatskoj, onda kad malo uspoređujete što se dešavalo u posljednje vrijeme i što se dešava. Ne samo da mi to osjetimo da je od jedne kontinentalne klime govorim o ovom dijelu koji je sa četiri jasna godišnja doba se pretvorilo u dva godišnja doba. No međutim, vi to možete vidjeti i na promjenama koje su se desile vezane uz temperature koje se prate. I kad malo vidite, dakle oni koji se bave s tim i koji govore o nekoj 2030. i 2050. i apsolutnoj promjeni. Ja sam sigurna da je sad došlo vrijeme da se govori o klimatskim promjenama. Sigurna sam da je i akademija, odnosno kroz svoja znanstvena vijeća pravo mjesto gdje se može o tome govoriti, pravo mjesto gdje se o tome može i treba raspravljati. I ja se nadam da neko izvješće tamo koje će biti sljedeće ili nekih narednih godina će imati i puno puno veću temu vezanu uz klimatske promjene. To je nešto o čemu se treba govoriti sad, nešto o čemu se treba govoriti globalno. Dakle, Hrvatska je zemlja koja je kad govorimo malo o nekakvoj podjeli je kontinentalna i mediteranskog karaktera, ali je nešto što apsolutno možete vidjeti ne u svakodnevnom životu. Posljedice klimatske promjene, posljedice o tome da vidimo kako će se baviti poljoprivredom, posljedice u biljnom i životinjskom svijetu. Posljedica nešto što imamo posebna dva znanstvena vijeća koja se bave i kulturnom baštinom, bave se i prirodnom baštinom. I dobro je koristiti i ovu priliku da malo govorimo o kulturnoj baštini koja je izuzetno bitna i koja je izuzetno važna, koja govori o povijesti jednog naroda, govori o tome što je narod prošao. Ja sam inače arhitekt. Arhitekti su skloni uvijek raditi nešto novo, raditi na drugačiji način. No međutim, kada je riječ o kulturnoj baštini onda zaista treba cijeniti tradiciju i način na koji se radilo prije. I imamo temu prirodne baštine. Prirodna baština mi ćemo danas imati u raspravi Strategiju o prirodi, odnosno o zaštiti prirode. Hrvatska je država koja ima prema svim pokazateljima koji su apsolutno neovisni jer su naravno satelitske snimke nešto više od 5% izgrađenog prostora. Izgrađeni prostor vam znači ne samo pod objektima, nego znači i pod infrastrukturom, odnosno po cestama ono sve što je izgrađeno za korištenje. Više od 50% ovog časa imamo šuma, a kad je riječ o poljoprivrednim površinama onda je to negdje oko 40%. To je hrvatska prednost i mi je kao takvu trebamo i doživjeti. I u kontekstu toga ja bih iskoristila priliku i spomenula knjigu hrvatska prirodna bogatstva koja je, dakle izdavač je bila akademija. Jedan od autora je bio profesor Neidhardt koji je meni bio asistent, a kasnije je bio profesor. Ili kad sam ja studirala on je još bio asistent i zaista u svom djelu kao arhitekt je ostavio traga na ovim našim prostorima i zaista zaista izuzetno koristim ovu priliku iako to zaista nema potrebe da se odavde govori akademik Neidhardt je zaista ostavio traga u arhitekturi. Ova knjiga je izuzetno važna, jer ona govori o prirodnim bogatstvima Hrvatske. Ne govori samo o nacionalnim parkovima i parkovima prirode, ona govori i o nekim drugim stvarima. Zgodno ju je za pogledati, zgodno ju je malo i iskomentirati, zgodno je o njoj i raspravljati iz jednostavnog razloga što kad govorimo o jednoj Strategiji razvoja države onda se Hrvatska treba odlučiti u kojem smjeru se razvija. Prirodna bogatstva i to ćemo imati prilike govoriti, ja mislim da je to današnja zadnja točka dnevnog reda, onda ćemo imati priliku govoriti i o nekakvim činjenicama o kojima treba voditi računa. Ja mislim da su prirodna bogatstva komparativna prednost Hrvatske. Ne mislim da mi trebamo zapravo inzistirati na nekakvim stvarima koje su neke druge zemlje prošle. Primjera radi, Njemačka je u svom razvoju prošla put tako da je maksimum prirodu iskoristila i pretvorila u poljoprivredu. I onda je tamo pred petnaestak godina se u Bavarskoj desi obrnuti proces koji se tad zvao jer je bilo teško prevesti sa Njemačkoga, sa engleskog nam je bilo nešto jednostavnije To je bio naziv doprirodno. Doprirodno je značilo da vi površine koje su korištene za poljoprivredu godinama da se više, da se one više ne koriste za poljoprivredu, odnosno budući da je Bavarska bila ekonomski dovoljno moćna ona se odlučila za opciju da je ljudima plaćala naknadu kao da recimo imaju kulturu koju su imali, pa ima najveći prinos, dobivali su toliko novaca da te svoje površine ostavljaju i da se vraćaju prirodi i to se zato zvalo doprirodni. Oni su tamo bili jako ponosni jer su se vratile neke šume, pa su se vratile neke bare, pa su se vratile žabe koje su kreketale koje više je bila apsolutna nepoznanica. U Hrvatskoj to nije tako i to ja mislim da nam je komparativna prednost. I zbog toga je, to vežem uz knjigu. Izuzetno zgodno je pogledati tu knjigu, zgodno je pogledati s čim to Hrvatska raspolaže i zgodno je voditi računa. Ja mislim da iz te komparativne prednosti se može izvući i određena gospodarska prednost, a ne na način da smatramo da je priroda, odnosno taj način da se troši, nego mislim da se to može i drugačije definirati. Ovih 19 znanstvenih vijeća su izuzetno važno, izuzetno je važno način njihovog funkcioniranja, a ja se nadam, dakle kao što sam rekla da tema klimatskih promjena o kojim se izuzetno malo govori sa ove govornice, a zaslužili su jer je to nešto o čemu moramo govoriti sad da bi rezultate eventualno neke vidjeli i vidjeli pomaci što želimo kroz desetljeće, da je to jedna od tema koja zaista je pravo mjesto Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i pravo mjesto da se o tome raspravlja. Stoga ćemo mi podržati izvješće za ovu godinu, a nekako kroz ovu raspravu nastojim ukazat na činjenicu da malo potaknemo temu klimatskih promjena. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Gospođa Mrak-Taritaš iz Kluba nezavisnih zastupnika i HSU-a, tako da se ispravim Nema replike. Gospodin Veljko Kajtazi ispred Kluba nacionalnih manjina. Imamo još 5 zakona osim ovoga, pa svatko ima pravo iskoristiti …/Govornik se ne razumije./… minutažu, a oni koji neće iskoristiti, izazivati će simpatiju svih nas. Hvala. Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani akademiče, tajniče Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je još jedno izvješće Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Najvažnija akademske institucija u državi, koja okuplja našu intelektualnu elitu. Pored zlih komentara, koje danas možemo često čuti usmjerenih prema Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i općenito antiintelektualizma koje je sve učestalije u našem društvu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je u tijeku prošle godine, pokazala da je važna institucija koja je prepoznala potrebu da svojim radom obuhvati sve svoje građane. Govorimo naravno, o već tradicionalnom obilježavanju svjetskog dana romskog jezika. Nedavno smo izglasali odluku o korištenju pojma samudaripen kao ispravnog termina za obilježavanje, stradanje Roma u 2.sv. ratu. A upravo je ta odluka Međunarodne romske unije, potvrđena je na skupu koja je održana u studenome prošle godine na Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, gdje smo imali priliku upravo bit i Predsjednica i premjer naše Vlade. Nastavno, na te aktivnosti smo mi ovdje u Hrvatskom saboru, iznijeli ranije usvojenu odluku obilježavanju međunarodnog danas sjećanja na romske žrtve genocida u 2.sv. ratu.

Vrlo je bitno istaknuti da se te oduke kasnije implementiraju i u niz drugih država, a da rad, romske zajednicu, podršku daju najviše institucije. Zadovoljan sam, jer smo upravo kroz Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti pokrenuli važna pitanja za romsku zajednicu, globalno, zbog čega smo se već istaknuli u bezbroj neozbiljnih pokušaja slične prirode. Od prošlog izvješća, do danas, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je napravila još jedan dodatni iskorak dajući podršku mojoj inicijativi, da po uzoru na zdravstveno veleučilište u Zagrebu i sveučilište u Zagrebu, uvede mjere pozitivne diskriminacije pri upisu pripadnike romske zajednice na fakultetima. Kao krovna akademska institucija u RH, Akademija je detektirala problem i signalizirala ga i prema sveučilištu i javnosti, pa i nama ovdje u Saboru. Ovih dana, kad se lome koplja, oko strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i pripadajućeg akcijskog plana, moramo se prisjetiti, kako ti dokumenti kad govorimo o romskoj zajednici, više liče na listu želja, nego na stvarne uvijete na terenu. Konkretne mjere kako je podržala Akademija su po svim pokazateljima, nužne kako bi se stanje promijenilo. A takvim mjere se akcijskim planovima i strategijama samo detektiraju. Od 2013. godine, kroz Nacionalnu strategiju za Rome, govorimo od 2 godine predškolske, za romsku djecu pa to nije realizirano. Govorimo o igraonicama u naseljima, pa ih još uvijek nemamo. Govorimo o obrazovanju odraslih, cijeloživotnom učenju, raznim projektima, uvođenje modela C za romski jezik. O sustavnom, praćenju ranog napuštanju školovanja, produženom boravku, dopunskoj nastavi, formaliziranju neformalno stečenih kvalifikacija itd. Pa imamo jako male pomake. Rezultat toga je da imamo od 20 do 40 studenata pripadnike romske manjine u cijeloj državi, a da i od njih manji broj završavaju fakultet. To je najbolji pokazatelj uspjeha našeg obrazovanog sustava kad govorimo o Romima. Akademija je jasno, zauzimajući stav, da moramo promijeniti takvo stanje, ispunila svoju ulogu, detektirajući taj problem, kao onaj koji je od osobite važnosti za RH. Na kraju želim kao i prošle godine istaknuti, da mi je žao da u financijskom smislu ne podržavamo Akademiju više kao i u obrazovanju u globalu. Sve relevantna istraživanja i mišljenja stručnjaka pokazuju kako je svaka institucija u akademskoj zajednici i obrazovanja višestruko isplativa te da povratno djeluje na gospodarstvo i sveukupno stanje u društvu. U budućnosti ćemo morati više o tome brinuti, a za ovu izvješće Akademije ću glasati pozitivno ko i Klub nacionalnih manjina. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku, gospodin Jovanović. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajtazi, javio sam se za repliku, da dodatno istaknem problem koji se pojavio ovih dana, gdje je iz Strategije obrazovanja znanosti i tehnologije u akcijskom planu gospođe Vican koja nas na svu sreću povućena, ali ona je i dalje ostala predsjednica tog povjerenstva, potpuno izbačeno sve što je trebalo učiniti da bi se unaprijedio proces obrazovanja Roma u Hrvatskoj, koji je izuzetno značajan, jer po podacima kojima raspolažemo, 70% učenika osnovnih škola, Roma, ne završi osnovnu školu. Dakle, od onih koji krenu u 1 razred, do onih koji dođu do 8, 70% se izgubi, a drugi podatak koji je frapantan, 85% 85% Međimurskih Roma, koji su nezaposleni, nema završenu osnovnu školu. Prema tome, vi ste dio vladajuće većine i kako komentirate ovo što se dogodilo proteklih dana i da li imate kakve garancije da se to neće ponovit? **Radin, Furio Zahvaljujem se. Uvaženi kolega, u navođenju kojeg ste napomenuli, u potpunosti se slažem s vama, ali to nije od jučer. To je unatrag nekoliko godina. I moram vam samo skrenuti pozornost da pripadnici romske zajednice, ne radi se samo o Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, radi se o nekoliko različitih dokumenata koje su nekoliko vlade upravo donijeli. Sjetimo se samo 2003. kada je donesen Nacionalni program za Rome, poslije toga imali smo desetljeća odnosno dekade za Rome od 2005. do 2015. i od 2013. do 2020. također imamo Nacionalnu strategiju za Rome koje obuhvaćaju upravo život i rješavanja gorućih pitanja Roma, to je i stanovanje, i obrazovanje i zapošljavanje i zdravlje itd. Kada je u pitanju obrazovanje, u potpunosti se slažem s vama, jako mali pomak se napravio. Zašto je to tako, moram reći da ne znam, ali krajnje je vrijeme da svi zajedno nešto učinimo, a to je upravo ono što sam u samoj svojoj raspravi rekao što je učinila HAZU na takav način koja je dala podršku da u u sveučilištima i učilištima moramo imati pozitivnu diskriminaciju kada su u pitanju pripadnici romske zajednice. Onog trenutka kada mi budemo imali barem po jednog pripadnika romske zajednice na veleučilištima i sveučilištima mislim da ćemo napraviti veliki pomak za romsku zajednicu, a naročito kvote. Ovih dana vidimo koliko imamo problema prilikom upisa djece u srednjim školama. Svakome nedostaje po jedan ili po dva boda što dobro znamo na koji način bi to pomoglo romskoj zajednici. Upravo … i ja mislim na tome bi trebali svi zajedno raditi. Imao bi puno još toga, ali vidim da vrijeme ističe. Hvala. **Radin,

Vidim da se nažalost rasprava o Izvješću o HAZU pokušava skrenuti u smjeru koji nije primjeren i koji nije tema ovoga izvješća, no da bih se nadovezala rekla bih da akademija nikad pa ni u ovom vremenu u kojem se raspravlja u hrvatsko javnosti oko kurikularne reforme, provođenja Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije nije podlegla nikakvim utjecajima, tako to neće biti ni sada. Članovi i cijenjeni članovi HAZU članovi su posebnoga stručnoga povjerenstva koje je imenovao premijer Plenković i u tom njihovom imenovanju vidi se da je hrvatski premijer itekako vodio računa da akademija i njezini cijenjeni članovi budu zastupljeni u povjerenstvu koji će donijeti akcijski plan. Rekla bih što se izvješća samoga tiče, akademik Rudan u ruci je imao značajno leksikografsko znanje, rekla bih Ljetopisa HAZU koji sadrži cjelovitu sliku o radu akademije u 2016. godini, iznimno intenzivan i sadržajan rad svih akademijinih razreda, ali i velika angažiranost u organizacijski znanstvenih skupa, stručnih rasprava, predstavljanja knjiga raznih izdanja, izložbi.

i opstojnosti i identiteta RH. U tom bi smislu istaknula važnost takvih utjecaja, ali i izniman intelektualni potencijal za koji bi rekla da bi hrvatsko društvo trebalo još više eksploatirati. Također je vrijedno spomenuti i niz nagrada koje HAZU dodjeljuje, potičući na taj način znanstveni rad, istraživačko umjetničko djelovanje, a posebice podržavam i ističem one akademijine nagrade koje se odnose na mlade ljude primjerice na program dodjela nagrada i stipendija ženama u znanosti koje su mlađe od 35 godina.

Akademija nije aktivna samo na području RH, kao što možemo pročitati u izvješću već i na međunarodnom planu i to na svim važnim projektima posebice onima u znanosti pa s ponosom treba istaknuti što je i sam akademik Rudan rekao, ulogu akademkinje Žic Fuchs u radnoj skupini Europske komisije na najvišoj razini za istraživanje EU i inovacijske programe. Akademija ima svoje predstavnike u gotovo svim relevantnim institucijama sličnog djelovanja pa tako i u Međunarodnoj uniji akademija o kojoj smo malo čas čuli. Treba istaknuti i bogatu izdavačku djelatnost HAZU i tu vidimo da je akademija u 2016. godini objavila 102 sveska, 21 knjigu, 19 zbornika, 34 sveska časopisa i 13 kataloških izdanja. Zbog svega ovoga što smo danas ovdje čuli i što slušamo cijeli niz godina u Hrvatskome saboru, ali posebice Izvješće za 2016. godinu, treba kazati da akademija predstavlja temeljnu instituciju u RH za znanost, kulturu, umjetnost, ali da njezin rad treba poticati u smislu očuvanja identiteta hrvatskoga naroda i uključivati u sva relevantna pitanja u hrvatskome društvu. Zahvaljujem. Hvala i vama. Imate dvije replike, prva je gospodin Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Putica, slažem se sa 98% vaše rasprave, ali zbog onog što ste na početku rekli moram reagirati. Dakle nitko ovdje nije pokušao skrenuti temu sa rasprave i govoriti o tome da gospodin Plenković nešto nije dobro učinio. Ja vas razumijem jer ste bili državna tajnica u to vrijeme pa pokušate braniti neobranjivo. Dakle rasprava je bila u potpunosti na tragu onoga što radi HAZU iz jednostavnog razloga što je HAZU utvrdila smjernice za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, a gospođa Dijana Vican na čelu Posebnog stručnog povjerenstva negdje u nekom zakutku Ministarstva u kojem ste bili državna tajnica je promijenila 66% ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Ja vas pitam, što bi se učinilo i što bi se godilo nekom činovniku da npr. odluči sam od sebe promijeniti Strategiju nacionalne sigurnosti RH. Dakle gospođa Vican ali zapravo čak ni ona, ali je njena odgovornost, je proturila Andreju Plenkoviću nekakav akcijski plan koji je sačinjen u Ministarstvu znanosti i obrazovanja u nekom kutku, potpuno neprimjereno sakačeći Strategiju obrazovanja, znanosti tehnologije. Gospođa Vican čak to nije ni pročitala nego uvjeravala Andreja Plenkovića da je to dobar akcijski plan i zapravo izvrgla i njegov ugled na kušnju javnosti. Prema tome jedino što ta gospođa može učiniti je da sama podnese ostavku i pusti nekoj kompetentnoj ekipi sa izradi potpuno novi akcijski plan koji neće revidirati Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije jer to smije učiniti samo Hrvatski sabor. Hvala lijepa. Gospođa Putica odgovor na repliku. **Putica, Sanja (HDZ)** Cijenjeni zastupniče Jovanović, meni je žao i akademiče Rudan da morate sada slušati ovakvu raspravu, niti je ovdje gospođa Vican niti je tema rad posebnog stručnog povjerenstva. Ja sam vam samo rekla, a inače kao članica tada, odnosno kao netko tko je sjedio na svim sjednicama posebnog stručnog povjerenstva mogu kategorički odbiti vašu konstataciju da je netko negdje nešto mijenjao. To povjerenstvo imenovano od premijera bilo je sačinjeno odnosno još uvijek je sačinjeno od niza raznovrsnih i vrlo stručnih ljudi koji uostalom dolaze i iz SDP-a dijelom pa su oni na tim sjednicama također glasovali o onome što se odnijelo premijeru. Dakle nitko ništa nije napravio na svoju ruku, sve je doneseno na razini jednog visokog konsenzusa. A što se tiče Akademije i njezina sudjelovanja, ja samo cijenjeni akademiče Rudan želim i dalje vašu iznimnu angažiranost i motivaciju za obrazovna pitanja u RH jer će nam to jamčiti upravo i neutralnost, objektivnost i stručnost da bismo iznjedrili najbolja rješenja za hrvatski obrazovni sustav i naše učenike. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ja mislim da je tema koju smo dotakli, a želim se nadovezati na kolegu Jovanovića itekako važna ne samo za HAZU nego za cijelu hrvatsku javnost. Naime, kako je kolega Jovanović rekao, meni je izuzetna čast što sam imao prilike glasati za tu strategiju, za razliku od vašeg kluba kolegice. Smjernice za tu strategiju donijela je upravo naša cijenjena HAZU. Svog čeda ne mislim Svog čeda ne mislim da se naša HAZU kao progresivna i prema budućnosti okrenuta institucija misli odreći. Ali to si nažalost neki pojedinci uzimaju za pravo. I kolegice meni je isto neshvatljivo kada kažete da se neke stvari nisu mijenjale, nažalost jesu. Nažalost radikalno su primijenjene. Naša Akademija promišlja strateški, to je nešto što apsolutno želim pohvaliti i ona je donijela strateški plan rada. Mi ignoriramo odluke koje je donio ovaj Hrvatski sabor. Kolegice braneći neobranjivo, braneći činjenicu da jedna osoba, ja neću reći da je to ona arbitrarno učinila, promijenila dijelove akcijskog plana mi derogiramo ovaj Parlament koji je donio tu odluku. Prema tome ni jedna radna skupina, ni jedna osoba ne može derogirati ovaj Parlament, ovaj Dom koji je izabran od građana RH, koji je donio tu Strategiju i koja Vlada na čelu sa premijerom je treba provoditi. Ja uopće ne dvojim kao kolega Jovanović da premijer možda nije do kraja bio upoznat sa činjenicama, ali onda je naša dužnost upoznati ga da možda bludi u tome da podržava osobu koja je iz različitih motiva, to želim mijenjati.

Drago mi je kolega Hajdukoviću da vi bolje od mene koja sam sjedila na sjednicama posebnog stručnog povjerenstva, znate točno što se mijenjalo u akcijskom planu i da ste zainteresirani za to, pa vjerujem da ćete svojim konstruktivnim prijedlozima onda objasniti i premijeru i posebnom stručnom povjerenstvu što to točno ne treba promijeniti. Pa bismo i u ovom Saboru voljeli vidjeti trenutak svime što se radi u obrazovnom sustavu. Uskoro ćete ga dočekati kada vidite akcijski plan na temelju onoga što je i napravljeno.

kratak osvrt na ovaj odgovor na repliku, ja se veselim danu kada će premijer i ova Vlada neke stvari staviti na raspravu u ovom domu, onda ću itekako biti spreman o tome razgovarati i konstruktivno kolegice, dakle ne destruktivno, ne nakon što radna skupina recimo usvoji sve prijedloge Kluba HDZ-a a onda ne glasa za to izvješće, no dobro. No, ovdje raspravljamo o ovom izvješću, Godišnjem izvješću HAZU koju podnosi tajnik Akademije kolega Rudan kojem ovaj put čestitam još jedanput na izboru. I ja vjerujem da ćete nam osvijetliti obraz i na međunarodnom polju. No opet zbog vašeg kluba kolegice, htio bih samo ponoviti jednu činjenicu a kažu da je ponavljanje majka znanja a to je zašto tajnik podnosi izvješće. To je jedna duga i ja bih se usudio reći plemenita tradicija da upravo tajnik akademije, ne predsjednik nego tajnik podnosi izvješće ovom domu. I trebamo to imati na umu kada raspravljamo o drugoj najstarijoj instituciji ovog naroda a to je HAZU kako je tajnik u uvodnom obrazlaganju i rekao, osnovao ju je upravo ovaj dom i zato mi je jako drago što evo stotinama godina nakon toga svečanoga čina i ja, moja malenkost ima priliku raspravljati o tome. Dozvolite mi da još jedanput podcrtam i posebno pohvalim nastojanje HAZU da nam zacrta pravac kao što sam rekao, kao progresivna i kao budućnosti okrenuta institucija, da nam zacrta pravac prema tome kako i cijela Hrvatska treba raditi a to je decentralizacija. U istočnom dijelu Hrvatske imamo tri zavoda, Osijek, Vinkovci i Đakovo koje je najmlađe i meni je jako drago da je Akademija upravo na istok Hrvatska najviše bacila svoj naglasak, budući da je istok Hrvatske reći ćemo u najgoroj gospodarskoj situaciji, ali što se tiče znanstvene produkcije, itekako je bogat, što se tiče umjetničke produkcije i to, akademija prepoznaje, vrednuje i želi i tom dijelu Hrvatske i na taj način pomoći. Također, svakako bi pohvalio i tu se apsolutno slažem sa akademijom kada strateški promišlja i donijeli su strateški Plan rada do 2020. godine, apsolutno to je nešto što i nama treba služiti kao primjer, budući da najčešće stihijski pristupamo nekim problemima, trebamo se orijentirati strateškom promišljanju, neke strategije smo u ovom Domu donijeli, trebamo ih provoditi i strategija nešto oko čega trebamo imati konsenzus. Ono oko čega se nećemo slagati možda su načini do kojih doći do ciljeva, ali ciljevi nam uvijek trebaju biti isti. Posebno bi pohvalio izložbene galerijske jedinice naše akademije, posebice Strossmayeru galeriju u Zagrebu koja itekako ima što pokazati, upravo zahvaljujući našem velikom meceni Strossmayeru. Jako bi je drago i zapravo je to hvalevrijedno i želim to istaknuti da kustosi akademije itekako vrijedno rade na čuvanju ovog jednog od najvećih blaga sakralne umjetnosti u RH. Strossmayer je bio veliki kolekcionar, imamo puno radova koji nisu vezani samo za Hrvatsku i to je zaista vrijedno i ja pozivam hrvatsku javnost svakako da to ode vidjeti. Akademici su uvijek bili i uvijek su se ponašali u maniri dobrog gospodara. Kada govorimo o financijskim izvješćima kroz niz godina, to je uvijek bilo tako, ja to samo još jedanput želim podcrtati, čestitati našim akademicima u vodstvu akademije što je ponovno pristupila takvom takvom pristupu i ja vjerujem da će nam i dalje u tome apsolutno biti primjer. Još bi nekoliko stvari potaknuo, možda i kao raspravu u samoj akademiji. O neka tri događaja, odnosno tri inicijative recimo to tako, koje bi volio da akademija u slijedećem razdoblju, u sljedećoj godini, dvije, također razmisli i usvoji kao svoja vlastita inicijativa. Bilo je spomenuto problem klimatskih promjena. Iako je akademija o tome već raspravljala, mislim da je to šiti problem, posebice što se i u Vijeću Europe taj problem spominje kao mogući uzrok budućih migracija, prema tome RH kao dio Europe, dakle, Europskog kontinenta ali i EU-a, mora biti spremna na te izazove koji su sociološki i društveni, politički, gospodarski, svaki drugi, ja vjerujem da naša akademija o tome itekako može što reći, i sa međunarodnog aspekta i sa našeg domaćeg, dakle kako se za taj izazov pripremiti. Da li migracije promatrati isključivo kao problem ili kao izazov, odnosno priliku za obogaćivanje našeg društva i planiranje budućnosti. Također, na godinu nas čeka jedan veliki jubilej, koji doduše možemo reći, ako promatramo sa povijesnog stajališta, nije jednoznačan, ali ja bih ovdje stavio naglasak na pozitivne aspekte toga, a to je 150 godina od potpisivanja Hrvatsko-ugarske nagodbe. dakle, svoj negativan prizvuk, ali ima i onaj pozitivan. Samo čin potpisivanja Hrvatsko-ugarske nagodbe je priznanje RH odnosno tadašnjoj Hrvatskoj da je uživala posebni pravni status unutar monarhije, odnosno unutar Zemalja Krune svetog Stjepana. U duhu jačanja prijateljskih odnosa sa našim sjevernim susjedom, Mađarskom, ali u duhu velikog jubileja koji mi obilježavamo, dakle pravno prije svega jubileja, mislim da bi to trebali obilježiti na dostojan način i u Hrvatskoj i u Mađarskoj, sa njihove strane postoji interes apsolutni, mađarski Državni arhiv uostalom i čuva i originale, mislim da bi tu akademija itekako mogla i što reći, i pokazati i doprinijeti ovakvome događaju. Također, kada govorimo o borbi protiv korupcije, koja je nažalost, fenomen, dakle korupcija, pogotovo ona politička korupcija, koja je najgori oblik korupcije je fenomen s kojima se bori cijelo demokratsko društvo. RH, naš narod može se ponositi sa Vinodolskim zakonikom, koji je jedan od najstarijih dokumenata, u Hrvatskoj je definitivno najstariji, ali jedan od najstarijih o ovom djelu Europe koji govori upravo o tome, o borbi protiv korupcije. Kolega Jovanović je upravo na tome radio, bile su i različite izložbe, moj prijedlog je bio da u sklopu predsjedanja Vijećem Europe imamo tu izložbu u Strasbourgu, ali vjerujem da bi tu i naša Akademija znanosti i umjetnosti itekako mogla što reći, doprinijeti, i zapravo promovirati Hrvatsku koja se evo i prije stotina godina itekako borila protiv korupcije i u pisanim zakonima. I na kraju, ne bi koristio tuđice, pa ne bih rekao uobrazila, ali rekao bi domišljatost, maštovitost, moć zamišljanja, promišljanja, prije svega onog dugoročnog promišljanja i razmišljanja je ono što našu akademiju posebnom institucijom i izuzetno važnom institucijom za RH. Želim vam čestitati na dosadašnjem radu i zaželjeti da na tom tragu i nastave. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Imamo jednu povredu Poslovnika, jednu repliku. Povreda Poslovnika, gospođa Bedeković. Zahvaljujem, ma iako je sad već zakašnjela povreda Poslovnika, ali ću ipak reći, imam potrebu podsjetiti, dakle da je kolega i u prethodnim replikama i u prvom djelu svoje rasprave, počeo govoriti koja ista nije predmet rasprave. …/Upadica Radin: …i evo imam potrebu reći, da je na neki način zlouporabljeno vrijeme koje je danas posvećeno raspravi o Izvješću o radu HAZU-a u 2016. godini, skretanjem teme na nešto što nije predmet današnjeg izvješća.

dakle ako kolegica smatra da ova rasprava je povreda članka 238., kako je rekla, to su razlozi za izricanje stegovnih mjera, ja ne vidim koga sam i da li sam ja nekoga vrijeđao, ili da li sam stekao uopće uvjete za izricanje mjera.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Hajduković, govorili ste …

Hvala lijepo. Kolega Hajduković, govorili ste o temi obrazovanja, znanosti i ni djelić prostora niste otišli mimo onog što je tema ove rasprave iz jednostavnog razloga što je u izvješću Hrvatske akademije i umjetnosti piše između ostalog daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima od osobite važnosti za RH. I u izvješću se govori da 2016. se bavilo i pitanjima kurikularne reforme. Radi javnosti koja prati ovu našu raspravu treba reći još jedanput da je Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije ključni dokument za budućnost Hrvatske, pa upravo se od akademije i traži da aktivno sudjeluje u provedbi strategije i da osigura da se strategija provodi bez da se mijenja mimo odluke Hrvatskog sabora. Dijana Vican koja vodi posebno stručno povjerenstvo za provedbu strategije prekršila je Ustav, prekršila je odluku Hrvatskog sabora, prekršila je i doprinos Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u kreiranju Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, jer je samovoljno bez dozvole Hrvatskog sabora promijenila 66% ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, a da to nitko nije znao, pa ni članovi SDP-a koji su koji su dio posebnog stručnog povjerenstva što je i jasno iz jučerašnjeg sastanka na kojim je jedan jedini glas za akcijski plan koji je predložila gospođa Vican došao od koga? Od gospođe Vican. Prema tome, nakon toga …/Govornik se ne razumije./… je podnijela ostavku i prepustila nekom drugom da vodi posebno stručno povjerenstvo za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije posebno što je potpuno netransparentno imenovana ekspertna radna skupina za provedbu i pripremu kurikularne reforme o čemu svjedoči da gospodin Puljak 50 dana nakon što je podnio zahtjev da mu Ministarstvo znanosti i obrazovanja podnese postupak kojim je imenovana ekspertna radna skupina životopise i njihove prijedloge nije dobio odgovor od nadležnog ministarstva. Hvala lijepa. Imamo jednu povredu Poslovnika, ne znamo na koga jer ste digli palicu nakon toga što već sam dao riječ gospodinu Jovanoviću. Ali vi ćete reći. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem vam poštovani gospodine potpredsjedniče. Radi se o povredi Poslovnika iz članka 238. stavka 3. koja se odnosi na onog zastupnika koji svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika. Naime, povratak gospodina Šukera se itekako osjetio u Hrvatskom saboru, jer su povrede koje sam upravo sada naveo postale sve češće, a jednu od njih smo imali prilike doživjeti prije točno 2 minute i 45 sekundi, te vas molim da sukladno članku 238. stavku 3. Poslovnika barem upozorite, pardon točki 3. Poslovnika barem upozorite gospodina Šukera kada dovikuje iz klupe ako mu već zbog toga ne mislite dati opomenu. Hvala vam lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Odgovorit ću vam po istrijanskom i vi ste u pravu također. Izvolite odgovor na Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dakle, kolega Jovanović slažem se sa vama. Evo ga opet, mislim. Dobro. Dakle, kolega Jovanović mislim da je izuzetno bitno da o ovom problemu razgovaramo upravo kada pričamo o izvješću rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Ja ću još jedanput podcrtati i to mi je izuzetno drago da je naša akademija radila nacrt smjernica za strategiju o kojoj govorimo. Mislim da je tu akademija itekako involvirana i pozvana da ima što reći o tome baš kao progresivna institucija koja brine o budućnosti. moram konstatirati u prijašnjim godinama neki kolegice i kolege se možda ne sjećaju, ali upravo sa one strane sabornice je dolazio napad na akademiju da ne radi ono što bi trebala raditi. A ja i dalje tvrdim i onda sam tvrdio i sada tvrdim da radi upravo to, a ako ćemo čisto o statistici onda ih čisto brojke demantiraju o znanstvenim skupovima, o broju publikacija, o broju izdanih knjiga, o broju izložaba itd. itd. Kada govorimo o strategiji, strategija propisuje ciljeve. Ciljevi uvijek moraju biti isti, a pogotovo ako ih je donio ovaj najviši Dom. Dakle, ciljevi su isti. Način na koji ćemo do njih doći o tome možemo raspravljati. Netko može imati drugačije vizije o tome, ali mijenjati ciljeve kolega to je derogirati odluke ovoga Doma i to nećemo prihvatiti. Ja neću prihvatiti kao zastupnik koji je glasao za tu strategiju, vjerujem ni vi iz vaše rasprave. Hvala. Hvala i vama. I na kraju akademik Rudan će imati završnu riječ. **Rudan, gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ja bih vas lijepo molio uvažene kolege da mi dozvolite da najprije odgovorim poštovanim članicama Hrvatskoga sabora, a zatim muškim članovima u Hrvatskom saboru. Gospođo profesor Bedeković, vi kao predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu stvarno ste me dirnuli kad ste onako lijepo prikazali mišljenje vas, vaše stranke i čitavoga odbora o našem radu u 2016. godini. To je lijepo čuti u mojim godinama, jer ja ću uskoro ući u 76 godinu života, pa mi je drago da eto na koncu moga radnoga vijeka uspijem čuti nešto tako lijepo o instituciji kojoj imam čast biti glavnim tajnikom. Hvala vam puno na svemu onome što ste rekli. Što se tiče obrazovanja gospodin zastupnik Jovanović jako je lijepo spomenuo naša dva zavoda u Rijeci. To je zavod od akademika Rukavine i zavod od akademika Strčića. To su dva zavoda uz onaj treći koji je kolega Hajduković rekao u Osijeku koji su uistinu najbolji najbolji zavodi naše akademije i oni se nalaze upravo izvan Zagreba. Meni je drago da smo u Đakovu prošle godine osnovali zavod stoga jer je Strossmayer bio daleko više od toga da bude pripadnik našeg naroda. On je pripadnik svijeta, jer je na temelju veličanstvenih ideja, prosvjetiteljstva, kako jedino prosječen narod može biti slobodan narod, njegova deviza je bila prosvjetom do slobode, prema tome, imajmo uvijek to na umu. Prosvjetom do slobode, što znači da je obrazovna reforma u svakom društvu, pa tako i u našem društvu od krucijalne važnosti, zbog toga da se ljudima, mladim ljudima, koji pred sobom imaju perspektivu, jasno ukaže da moraju biti časni ljudi, da moraju biti pošteni ljudi, da ne smiju biti lopovi, da moraju učiti i raditi i tako ići naprijed. Ja mislim da je Akademija svojim jasnim stavom, još protekle godine, dali smo svoju izjavu o strategiji obrazovanja, ali Akademija nije institucija, koja se može upletati u dnevnu politiku. Mi mnoge stvari možemo ukazati na njih, mnoge stvari možemo razmotriti, mnoge stvari možemo i mnoge probleme uočiti i ukazati. Ali vi članovi, Sabora, RH, odgovorni ste da se to provede u djelo. Prema tome, sve ono što je ovdje bilo postavljeno, s obzirom na različite predmetnosti, vi to morate sami iznijeti, oprostite mi na izrazu, na svojim leđima. Što se tiče osobne taštine, koje ste vi spomenuli kolega Jovanović, s obzirom na kurikularnu reformu, reforma obrazovanja, nije lak posao. Ja moram priznati, da je gospodin predsjednik Vlade, izabrao 2 člana Akademije, to su uvažena gospođa profesor akademkinja Žic Fuchs i uvaženi gospodin profesor akademik Ivica Kostović, oni su članovi te stručne skupine koja će djelovati zajedno sa ostalima. Na njima je sada jasna zadatak i pred njima je jasan zadatak, da moraju stvar napraviti tako da bude ta reforma na ponos i ovom Parlamentu i čitavom našem narodu. Mi imamo od osnovne škole pa do akademije, čitav niz, cijeli niz veličanstvenih ljudi, a najvažniji su oni u osnovnoj školi. Vjerujte mi. Meni je mama bila učiteljica i nikada me nije učila, ali mi je pokazala kako treba učit. Prema tome, osnovna škola je najvažnija i kasnije sve dalje. Dakle, još jednom ukazujem Akademija se o tome ne može aktivno izjasniti. Možemo pomoći, ali vi morate donijeti odluku. Što se tiče kolega Hajdukovića, ja vam najljepše zahvaljujem, da ste spomenuli naš zavod u Osijeku, gdje naš dopisni član profesor emeritus Antun Tucak, zajedno sa akademikom Mutnjaković i gospođom akademkinjom Pilžotom, oni vode jedan od naših najboljih zavoda. Ali, moram priznati, da smo prošli ponedjeljak bili i u Vukovaru, jer u Vukovaru smo također osnovali zavod i njegov sada je voditelj toga zavoda akademik Pavao Pavličić. Tko može bolje o Vukovaru prosuđivati od Pavla Pavličića, koji je Vukovarac, a koji je jedan od najveličanstvenijih književnika, modernih književnika koje imamo. Što se tiče, gospođe Mrak-Taritaš, moram priznati, da me uvijek iznenađuje svojim arhitektonskim promišljanjima. Naime, od 10 bratića i 3 sestrične u mojoj obitelji, 5-orica bratića su arhitekti i moram kazati da su sve one stvari na koje ste ukazali odlične. Drago mi je da ste spomenuli i ja sam to spomenuo na fantastičnu knjigu našega potpredsjednika akademika Neidhardta i njegova suradnika koautora u uredništvu akademika Zelića o prirodnim bogatstvima Hrvatske i zaštita i odgovorni razvoj. Taj odgovorni razvoj se povezuje i uz klimatske primjene, povezuje se i uz zbrinjavanje otpada. Ja koji stanujem u Varšavskoj ulici, vjerujte mi svake večeri vrlo dobro vidim što znači zbrinjavanje otpada u jednom malom, sasvim malom području našega grada. Ja vam se zahvaljujem na podršci. Mom dragom i uvaženom zastupniku nacionalnih manjina, gospodinu Veljku Kajtaziju. Veljko, kad se god spomenem vas, onda vam se uvijek želim zahvaliti i u svoje ime, ali i u ime predsjednika Akademije Kusića, jer akademik Kusić i akademik Pavao Rudan, počasni su članovi romske udruge KALI SARA. Prema tome, ja sam počašćen da sam počasni član udruge KALI SARA. I meni je drago, da j upravo naša Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti bila prva akademija na svijetu, znanstvena akademija i umjetnička akademija koja je uistinu podržala i održala fantastičan simpozij već po drugi puta posvećen romskom jeziku. Tamo su bili predstavnici romskih udruga iz mnogih zemalja svijeta. I drago mi je bilo da je uz našu prelijepu himnu „Lijepa naša domovina“ bila također i odsvirana himna Romskoga naroda. To je bilo nešto fantastično. I drago mi je da uvijek Akademija može pomoći našim sugrađanima Romima, jer je to i Akademija Roma u RH. Što Što se tiče poštovane gospođe Putice, moram kazati da mi je uvijek drago kada ona govori, jer iskustva ima, vokabular je izuzetan i drago mi je da je kazala, da je zadaća Akademija očuvanje identiteta Hrvatskoga naroda. To i je naša zadaća, jer je Strossmayer kazao da je zadaća Akademije, znanost znanje i obrazovanje. Što se tiče kolege Jovanovića i nekih udruga koje se javljaju, nažalost, ima mnogo udruga koje se javljaju i koje se registriraju kao takve. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u dijaspori vjerojatno je jedna od takovih udruga. Mi o tome nažalost računa ili možda na sreću ne vodimo jer mislim da se ne smijemo spuštati na tu razinu. Kada sam pred više od godinu dana od jednoga čovjeka počeo dobivati enormnu količinu mailova i nekakvih poruka, kao liječnik neću reći kakvih, jasno sam mu odgovorio citiram „Poštovani, ne opterećujte više moje računalo vašim uradcima. Najljepše zahvaljujem. Pavao Rudan“. Kroz nekoliko minuta dobio sam odgovor, „Mi Hrvati“.

„Ulaz u ovaj dom svak je dobrodošao, ali samo ovud i više ni od kud“, dakle dođite kao prijatelj. A ako ljudi štošta pišu nemojmo se na to obazirati. Što se tiče kolege Bunjca UNESCO Plitvička jezera, mislim da je akademik Neidhardt i akademik Zelić sa svojim suradnicima jako dobro odgovorio jer je ona knjiga o prirodnim bogatstvima bogatstvima Hrvatske fantastičan jedan pokazatelj. A u akademiji također postoji tri ili četiri znanstvena vijeća koja se bave tim problemima. Jasno da mi to riješiti ne možemo. I sada dolazimo do kolege gospodina Vučetića. Moram priznati da verbalizirate stvari daleko bolje od mene i naprosto sam bio malo zavidan jel je vaš vokabular izuzetan. Drago mi je bilo da ste kazali monumentalizacija to je jedan od izraza koje do sada nisam imao baš prilike čuti, ali vidim da ste nekoliko puta i spomenuli antropologiju, to mi je drago jer sam pred više od 45 godina nakon mojeg studija medicine i eksperimentalne biologije u Zagrebu završio i studij, postdiplomski studij u Parizu na Univerzitet Pariz gdje sam završio antropologiju. Tamo je jedan izuzetan čovjek došao iz Afrike profesor … Profesor … je držao veličanstveno predavanje o evoluciji čovjeka i o australopitecinima. Nisam znao zašto ga je moj mentor pitao, prof. Olivie što o vašim istraživanjima govori katolička crkva. Ostao sam iznenađen, ali … je kazao gospodine profesore znanost ima svoje probleme, a religija ima svoje probleme, nemojmo ih miješati. Kroz nekoliko dana saznao sam da je profesor … jezuit i bio je profesor evolucije na Jezuitskom sveučilištu u Madridu. Vi ste fantastično pokazali da se u mnogim stvarima znanost treba shvatiti i to uistinu ozbiljno jer ako želimo ići naprijed, mi možemo biti samo zemlja znanja. Meni je čast da HAZU pokušava na sve moguće načine promovirati to znanje, a kako bi shvatili što je naš nacionalni identitet i umjetnost. Zbog toga bi ja sada zahvaljujući se svima vama i s desnice i s ljevice i s prednjice ili kako se već nazivamo najljepše zahvalio na prekrasnoj podršci koju ste pružili radu HAZU jer vjerujte mi pod vodstvom akademika Kusića vodstvom naše uprave i predsjedništva akademije, akademija je prošle godine časno i odgovorno obavila svoju dužnost. Hvala vam. Hvala i vama akademiče Rudan. Imamo ipak jednu repliku gospodin Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj Uvaženi akademiče Rudan nisam znao za Vukovar, ali apsolutno vam želim na tom čestitati i želim čestitati akademici jel to je velika počast za našu cijelu regiju. I još ako mi dopustite samo jednu intervenciju kada govorite o Strossmayeru i kada kažete da je samo prosvjećeni narod je slobodan narod, evo dozvolite mi jednu intervenciju koju ne mogu izreći riječima nego ću je reći ovako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

Hvala i vama. Imate dvije replike, prva je gospodin Jovanović.

Hvala lijepa. Druga replika, gospodin Domagoj